Продължаваме заседанието. Давам думата на господин Ананиев за изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Обръщам се към Вас, господин Василев, и към господин Петков с огромната молба да не манипулираме народните представители в тази зала с данните, които Вие изнасяте по отношение на дълга за дефицита за 2021 г. и 2022 г., тъй като господин Петков, а и Вие казахте, че ние нарушаваме Маастрихтските критерии с това, което говорим, че ще се случи през 2023 г. и съобщихте данни, че 2021 г. бюджетът е завършил с 3%, а през 2022 г. ще завърши също с 3%. само че Вие много добре знаете като финансов министър, че Маастрихтските критерии не са на касова основа, а на начислена основа. Миналата година, 2021 г., ние завършихме с дефицит на начислена основа от 3,9%, а тази година ще завършим с дефицит от 4,4% по Маастрихтските критерии. Това са критериите, по които се оценяват всичките страни – членки на Европейския съюз. Така че много Ви моля, когато говорим, да говорим за начислена основа, след като търсим връзката с изпълнението на Маастрихтските критерии. И имайте предвид, че ние ще завършим с 4,4% дефицит по Маастрихтските критерии на начислена основа, след като ние очакваме да получим през месец декември и 2 милиарда и 600 милиона от Европейската комисия, а в същото време няма да направим разход, който трябва да се покрие през 2023 г. Второто нещо, за което Ви моля да не манипулираме нашите народни представители, е по отношение на изпълнението на приходите за тази година. Господин Петков спомена, че едва ли не тази година ще реализираме 5 милиарда допълнителни приходи в бюджета на държавата. Искам тук съвсем отговорно да заявя като човек, който прави непрекъснато анализи на изпълнението на бюджета, че тази година преизпълнението на данъчно-осигурителните приходи ще бъде около 600 млн. лв. и като имате предвид, че един от основните данъци – данък добавена стойност, ще бъде в неизпълнение с около 100 млн. лв., което на практика означава, че в България се свива потреблението и не може да изпълним предварителния план за приходите от ДДС. Основното преизпълнение, което идва през тази година в данъчно-осигурителните приходи освен Здравната каса и НОИ, основното преизпълнение идва от корпоративния данък и знаете ли защо? Защото имаме нетаргетирани мерки и един голям ресурс остава в стопанския сектор, откъдето се реализира тази печалба, и това, забележете, е при новия брутен вътрешен продукт, с който Националният статистически институт излезе, 162 млрд. лв. Тоест при новия брутен вътрешен продукт, очакван нов брутен вътрешен продукт, преизпълнението на данъчно осигурителните приходи ще бъде само 600 млн. лв. На следващо място. Ако ние постъпим благородно и приемем да гласуваме Вашата декларация, която искаме служебният кабинет да направи съответния редовен бюджет да го наречем, Вие оспорихте цифрата 6,6% бюджетен дефицит и около 11 милиарда абсолютна сума на този дефицит. Добре, да предположим, че Министерството на финансите ще подобри управлението на своите разходи и дефицитът няма да бъде 6,6%, да кажем, да бъде около 5 – 5,5% и съответно в номинална стойност да бъде между 8 и 9 млрд. лв. За да се изпълни това, което Вие сте записали във Вашата декларация, а именно да внесат бюджет с бюджетен дефицит от 3%, при положение че и Вие, и „БСП за България“ ще предложите редица мерки, които ще увеличат държавните разходи, това означава, че служебният кабинет трябва да намали бюджетния дефицит за следващата година, който се формира на база на действащи политики от 2022 г. – от 5,5% да го свали на под 3%, даже бих казал 1,5 – 2%, за да може с допълнителните мерки да стигнем до 3%-ен дефицит. Какво означава това на практика? Това на практика означава, че служебният кабинет трябва да намали публичните разходи на всички министерства, ведомства, общини и други форми на подпомагане с колко процента, може би с 3 или с 4%, което представлява 15 – 20% намаление на разходите, за да може да изпълним това изискване, което Вие сте го поставили във Вашата декларация. За да намалим с 15 – 20% тези разходи, това означава, че служебният кабинет, без да има такова право и основание, трябва да намали абсолютно всички политики, които са заложени в програмните бюджети на министерствата и на ведомствата автоматично, без да се интересува как ще завърши тяхното изпълнение и как ще се постигнат целите, които са поставени с тези приоритети, които са заложени в програмните бюджети на министерствата. За мен това не е в компетенциите на едно служебно правителство да прави такъв тип политики, с които да създаде условия за неизпълнение на приетите приоритети на правителството за 2022 г., за да може да осъществи Вашето предложение от 3%-ен бюджет за следващата година. Вашата теза се държи на два основни постулата. Веднъж по високи приходи от тези, които са предвидени, явно се вижда, че и при новия брутен вътрешен продукт това няма как да стане, няма как да направим пет милиарда допълнително приходи. Още повече че все пак това е прогнозен брутен вътрешен продукт, виждате какво се случва с нашите външноикономически партньори, с износа на нашите стопански субекти, което намалява приходите в бюджета. Втората Ви част по отношение на капиталовите разходи, искам да Ви кажа, че за догодина и не само капиталовите разходи, а всички останали, само от тази година увеличението на здравните и социалните разходи за следващата година ще даде целогодишно отражение от 4,9 млрд. лв. Към тях, като прибавим тези, които трябва да бъдат разходвани по отношение изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, вече говоря за инвестиции, плюс приключването на стария програмен период се очаква догодина разходите за инвестиции по тези две направления да нараснат с около 3,7 млрд. лв., като имате предвид, че по-голямата по-голямата част от приходите ще влязат през тази година, ще подобрят по някакъв начин бюджетния дефицит за тази година, но за сметка на това ще утежнят бюджета за следващата година, защото срещу тях няма да има тези приходи, които са постъпили през 2022 г. На следващо място искам да посоча, че около 2 млрд. лв. ще бъде увеличението на възнагражденията в публичния сектор, които бяха гласувани през 2022 г. Като съберем всичко това, се вижда, че ние наистина се приближаваме към тези 11 млрд. лв., които Министерството на финансите, респективно предвиди като допълнителни разходи, които ще утежнят и ще повишат размера на бюджетния дефицит. Много Ви моля, нека да не възлагаме на служебното правителство да внася бюджет, в който трябва да има доста рестриктивни действия, рязко намаляване на финансирането на публичния сектор, невъзможност да се изпълняват приоритетните политики и програми, които са заложени в програмните бюджети на министерствата, и да създадем хаос в държавата. Нека да говорим с истинските им имена. Имаме дадена база от 2022 г., виждаме какво е изпълнението на приходната и на разходната част за 2022 г., знаем какво ни очаква през 2023 г. и като приходи, и като разходи, така че няма как да се осъществи Вашето предложение – хем да има допълнителни разходи, да, може да има рестриктивна политика, да може да има оптимизиране на разходите, да може да се направи преглед на публичните финанси, да да може да се оптимизират тези разходи – да има определено намаление, но няма как при тази ситуация и вкарване на нови разходи, които Вие ще предложите, предполагам, за 2023 г., да се получи бюджетен дефицит от 3% – не говоря даже на числена основа, а говоря за касова основа. Вие знаете, че пред Европейската комисия ние се отчитаме на начислена основа. Нека да бъдем реалисти, а не популисти. Прощавайте, че използвам този израз, но Вашето предложение е нонсенс да направим 3%-ен дефицит, при условие че предвиждаме допълнителни разходи. Само ще Ви кажа, че Вашето предложение, което предвижда двукратно увеличение на пенсиите, не, че ние не искаме да се увеличат пенсиите 10% от 1 януари и 10% от 1 юли, струва допълнително 3 млрд. лв., 3 млрд. лв. само увеличението на минималната работна заплата. Пак казвам, ние също сме привърженици тази тази минимална работна заплата да се вдигне, даже в нашата програма имаме конкретно предложение за нейното вдигане, но при това Ваше предложение от 860 лв. това означава допълнителни разходи от 600 млн. лв. Тоест, когато правим предложение, нека наистина професионално да го направим. Нека да видим какви са ни възможностите на базата на този икономически ръст, който предвиждат всички наши международни партньори вчера ги споменах, да не ги повтарям. Средно някъде около 1% се предвижда вдигане на брутния вътрешен продукт. Е, няма как да направим 5 милиарда допълнително приходи над това, което е предвидено в удължителния закон на служебното правителство. Моля Ви, отговорете ми на тези въпроси, защото създаваме впечатление, че имаме безкраен ресурс,

Господин Ананиев, ще бъда максимално кратък. Причината да се внесе проектобюджет за 2023 г. с дефицит от 3% е, че кабинетът каза, че има два варианта – един с 3%, един с 6,6%. Нека да внесат варианта с 3%, оттам нататък какви разходи ние ще предложим, какви разходи другите колеги ще предложат, Вие сам знаете, че тези разходи трябва да се впишат в бюджетната рамка, така че дефицитът да остане 3% така, както е внесен от Министерския съвет. Именно затова ние искаме най-отговорно да се внесе рамката с 3%, след което този дебат можем да го имаме в една нормална бюджетна процедура, съвсем професионално, в Бюджетната комисия. Какво е реалистично, какво не е реалистично? И в крайна сметка да се приеме, както, между другото, и двете актуализации,

дебат за бюджета. Уважаеми господин Ананиев, Вие направихте много прецизен и професионален анализ и прогноза за изпълнението на бюджета – нещо, от което според мен безспорно има нужда, само че пропуснахте да изясните едно принципно положение. Аз усещам в тази зала да броди един призрак призрак с допускането, че пътят за икономически прогрес, благосъстояние и социални придобивки на България е непрекъснатото генериране на нови дългове, което много ме притеснява. В тази зала има различни мнозинства различни. Не бива да допускаме обаче в тази зала да се появи мнозинство като тип икономическа шарлатания, все едно да имаме мнозинство на окултистите или на алхимиците.

че пътят за конвергенция, за икономическо развитие, политики за модернизация плюс благоразумна бюджетна политика, погледнете и числата: през 2010 г. брутен вътрешен продукт на България, говоря милиарди евро – 38 200 милиона; 2020 г. – почти 62 милиарда, тоест има конвергенция и в номинално, и в реално изражение. Нека да погледнем какво се случва със свръхзадлъжняла страна, например съседна Гърция: брутен вътрешен продукт към 2010 г. – 224 млрд. евро, времето е изтекло.) Няма конвергенция – има дивергенция. Допускането, че можем да станем по-богати на база непрекъснато генериране на дълг, противоречи на законите на икономиката, противоречи на законите на физиката, като

Господин Ананиев, не се хващайте на тази въдица. Чухте ли внимателно какво Ви се предлага? Да внесат 3% дефицит, пък ние после ще видим колко още разходи ни трябват. Ще си ги напишем тези разходи вътре в бюджета, според разходите и трите процента дефицит ще изчислим колко БВП ни трябва и ще напишем този БВП тук в Народното събрание. то по тази логика аз мога да се обзаложа с Вас, че ние ще стигнем БВП над 200 милиарда, за да можем да удовлетворим исканията за разходи и 3-процентния бюджетен дефицит. Не се хващайте на тази въдица, това е много плосък номер. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Добрев. Заповядайте за дуплика, господин Ананиев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Василев, не знам дали сте чели и слушали това, което каза служебният министър – да, той каза, че има три варианта, които са разработени, и обясни кои са тези три варианта, но стигайки до варианта за трите процента, те не казаха, че е разработен по политики, програми, със съответните цифри за приходи, разходи, дефицит и финансиране на дефицита, а споменаха, че този вариант за 3-процентен дефицит на бюджета те не могат да го представят поради факта, че като служебно правителство няма как да направят такива консолидационни мерки и да съкратят толкова рязко бюджетите бюджетите на министерствата, ведомствата, общините и другите бюджетни структури, защото това не е в компетенциите на служебното правителство. То няма право нито да прави нови политики, нито има право да реже стари политики. НАСТИМИР АНАНИЕВ (Продължаваме Защото, когато направи новите политики, то ще предвиди в зависимост от макроикономическите показатели покриване на приходите и на разходите, които би трябвало да бъдат направени от редовно правителство, което има своя управленска програма. Приемете сега, че служебното правителство е направило един бюджет, в който е предвидило свои политики – по отношение и на данъчната политика, и на разходните политики, и внесе един такъв бюджет, и само след 20 или след 30 дена се избере ново правителство, което ще сформира своя програма, по всяка вероятност коалиционна програма. Тогава какво се случва с бюджета, който е внесен от служебния кабинет, и как новото правителство ще изпълнява своята програма и ще носи политическа отговорност за нейното изпълнение? отговорът на въпроса Ви е: няма детайлно разработен бюджет с 3-процентен дефицит! Те казаха какви са възможните варианти, но този бюджет с 3% дефицит не е разработен в класическия смисъл на разработване на държавния бюджет, в това число и на консолидираната фискална програма. В това можете да бъдете сигурен. Господин Дончев, абсолютно сте прав за това, което казахте. Няма свръхзадлъжняла държава, която да поддържа висок икономически растеж. Вие добре дадохте примера с Италия

правителството да внесе някакъв бюджет за 3%, а след това ние да влезем в този бюджет и да кажем: това отпада, а вместо това ще влезе онова. (Реплики другият вариант е да увеличава брутния вътрешен продукт такъв, какъвто не е, и това ще остане само разчет на книга, неосъществим разчет на книга. Така че аз въобще не приемам да се прави бюджет на сгрешена макроикономическа прогноза. А както видяхме от анализите на господин Асен Василев,

Дадох Ви 15 минути повече да се подготвите. ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. Радвам се, че 40 минути по-късно най-накрая ми беше дадена думата. Уважаеми дами и господа, ще бъда конструктивен в своето изказване и затова накрая ще направя и едно редакционно предложение, което мисля, че ще подобри текста на декларацията, която иначе ние най-вероятно няма да подкрепим. Мисля, че това ще ще отвори една допълнителна възможност за консенсус, така че в дух на конструктивност ще го направя. По отношение на декларацията – тя наистина призовава да бъде спазен срокът до 31 октомври. Можем да разсъждаваме този срок дали е императивен, или инструктивен, тъй като в самия Закон за публичните финанси не са предвидени наказателни разпоредби или административни, които да превърнат срока в императивен. Нещо повече, когато влезем в еврозоната – да се надяваме, че с дружни усилия това ще се случи, тогава, преди да приемаме и да разглеждаме изобщо бюджета в националния парламент, ние ще трябва да го изпратим за съгласуване на Европейската комисия. Тоест тогава този срок ще се промени, тъй като, ако продължаваме по този път на правене на бюджети, тя ще има множество забележки към нас – как да се върнем към траекторията на фискална стабилност.

И вместо това да се случи още в края на миналата година при нулеви лихви, то се случва сега при лихви, които надхвърлиха 5%. Неслучайно и по време на актуализацията на бюджета предупредих, че това ще се случи, и то се случи, и ще продължава да се случва, докато си позволяваме неразумно фискално поведение. Какво показват числата и дали наистина служебният кабинет заблуждава? Според мен не заблуждава, проекцията на този бюджет 2022 г., някои разпоредби от който удължаваме, проекцията за следващата година показва 6,6% дефицит, или 11 милиарда, и 15 милиарда дълг. Дали това ще стане, или няма да стане, зависи и от нас какъв бюджет ще приемем тогава, когато има мнозинство да го приеме. Какво показват числата за септември и октомври за дефицита – конкретно за месеца? През месец септември дефицитът е 700 млн. лв. През месец октомври – конкретно за месеца дефицитът е 1 млрд. лв. Да припомня, че миналата година през октомври дефицитът беше 350 млн. лв. Тоест виждате, че наистина това, което се прие като политики през тази година, има директно отражение върху дефицита и той е достигнал 1 млрд. лв. през месец октомври. През месец ноември ситуацията ще е по-добре заради това, което спомена и господин Ананиев, от гледна точка на вноската по корпоративния данък, която ще бъде по-висока и заради нетаргетираните мерки. Тоест ние имаме абсолютно основание да смятаме, че наистина сме изпуснали дефицита и той се увеличава – следващата година, ако продължаваме така, може да достигне и ще достигне тези 11 милиарда. Какво се случи по време на актуализацията? Актуализацията беше заявена, че ще представи на нашето внимание визията за реформи на тогавашния кабинет, доминиран от „Продължаваме Промяната“. Какво представи актуализацията? Тя представи едно състезание по популизъм, тъй като идваше и предизборна кампания, и по естествен начин, вместо реформи, го видяхме в актуализацията на бюджета, но това, което не ни представи актуализацията на бюджета, беше средносрочна рамка. Защо не ни го представи? За да не видим още тогава, че догодина ни очакват 11 милиарда дефицит и 15 милиарда дълг. Ако имахме средносрочна рамка по време на актуализацията, тези числа трябваше коректно да бъдат посочени вътре в разчетите, но такива разчети ние нямахме. По отношение на дълга. Припомням, в края на миналата година тогавашният служебен кабинет внесе проект на бюджет. Ако беше приет преди края на годината, за което имаше време, той дори предвиждаше някои от социалните мерки и мерките за подкрепа на бизнеса да влязат в сила от началото на годината. Вместо това ние ги отложихме и влязоха в сила, след като беше разгледан бюджетът, внесен от тогавашния кабинет. Служебният кабинет тогава посочи, че таванът на дълга трябва да се увеличи с 9 млрд. лв. В крайна сметка в актуализацията достигнахме отново до това число – таванът на новоемитирания дълг за тази година да бъде 10 млрд. лв., тоест 10 милиарда тази година и логично е следващата година тези 10 милиарда да могат и да прераснат в 15 милиарда, ако тези неразумни политики продължат да бъдат изпълнявани. Говорим за грешни бюджетни прогнози, говорим и за ревизии на Националния статистически институт. Да, наистина брутният вътрешен продукт е ревизиран, но Националният статистически институт, за наше съжаление, не може да ревизира приходите, нито може да ги добави в бюджета – ето тук е основната разлика. И с 20 милиарда да беше ревизирал брутния вътрешен продукт, приходите са това, което са, което наблюдаваме в момента – те са обективна реалност и не са подвластни на ревизиите на И вероятно господин Ананиев е прав, в края на годината би могло да се очаква преизпълнение на приходите с около 500 млн. лв. – ще видим дали това е така. Но онова, което е сигурно към момента – че приходите по данък добавена стойност няма да се изпълнят, което вероятно говори за някакви проблеми или в събираемостта, или в потреблението, или в двете, но като цяло това ще се случи. Така че когато говорим, че трябва да се приеме бюджет – да, наистина трябва, когато има мнозинство. Но ако искам да съм конструктивен, както посочих в началото на изказването си, към Декларацията, правя предложение за следната редакционна промяна: В последния булет ли, как да го наречем, на Декларацията думата „незабавно“ – тъй като „незабавно“ за срок ми се струва, особено в нормативен документ, доста неясно като понятие – да се замени: „в срок от един месец след предоставяне на консенсусна рамка за политики от страна на Народното събрание при гарантиране на фискална стабилност“. Повтарям: „в срок от един месец след предоставяне на консенсусна рамка за политики от страна на Народното събрание при гарантиране на фискална стабилност“. Нали нашата задача тук и Вашето намерение, господа и дами, които внасяте Декларацията, не е да се състезаваме отново по популизъм, а да гарантираме фискалната стабилност, да имаме консенсус относно какви политики трябва да се изпълняват – дали ще има, или няма да има кабинет, ще видим. Хайде, ако наистина сте искрени в това свое намерение, приемете тези редакционни поправки и ги подкрепете. Благодаря. Благодаря Ви, господин Чобанов. Ще ги подложим на гласуване, когато му дойде времето, а това време скоро няма да дойде, като гледам. (Смях от ГЕРБ-СДС.) Господин Василев, имате думата за реплика. Репликата ми е изключително кратка. Господин Чобанов, ако се приеме тази редакционна поправка, Вие бихте ли подкрепили Декларацията? Други реплики има ли? Не виждам. Дуплика искате ли, господин Чобанов? Не. Следващото изказване е на госпожа Лилия Недева от „Български възход“. Заповядайте.

възход): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, не може да има ефективен бюджет без мнозинство, което да се ангажира с него, и кабинет, който да го изпълнява. Няма как да прехвърляме отговорността на служебния кабинет, който по Конституция се назначава с друга цел и други задачи. Трябва да има системен подход, който може да даде само един редовен кабинет, който да предложи бюджет с политики. При удължаване действието на бюджет 2022 г. и през следващата година, то между първо и второ четене следва да се заложат политики с грижи за хората. Затова призоваваме народните представители да проявят държавнически подход и разум и да се съобразят с условията, в които се намираме. Не е морално да подчиняваме един евентуален бъдещ кабинет да изпълнява бюджет, наложен му от плаващи мнозинства. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Недева. Има ли реплики към изказването на госпожа Недева? Не виждам. Следващото изказване е на господин Красимир Вълчев. Заповядайте, господин Вълчев. Ако нямате готовност, мога да дам думата на господин Иванов. Имате. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ясни са постановките на Конституцията, на законите, но доколкото познавам служителите в Министерството на финансите, всички те са убедени, че тяхна основна задача, бих казал мисия, е да защитават благоразумната фискална политика. И смея да твърдя, че през годините това е било школа, политика в Министерството на финансите – да утвърждават, да вярват в благоразумната бюджетна политика. Убеден съм, че освен мотивите, които са изложили към Законопроекта, който разгледахме вчера, има и други мотиви, които не са споделили, няма и да споделят с нас, но най-вероятно те са отчели и политическата ситуация. Отчели са, че няма мнозинство, което да подкрепя благоразумна финансова политика, че има седем парламентарни групи, всичките от тях готови да правят предложения между първо и второ четене, предложения за милиарди, милион и едно желания за много милиарди има, просто има много проблеми в държавата и всяка една политическа сила се е ангажирала с определени проблеми и иска да се отчете пред избирателите си. Убеден съм, че са отчели и заявките на част от политическите сили да предлагат много неща. Убеден съм, че са отчели и риска да не се състави правителство, респективно всички политически партии, представени тук, да играят предизборно. Това означава всички от нас, седем парламентарни групи, да предложим по три, четири, пет милиарда допълнителни разходи, допълнително 30 милиарда колко трябва да е БВП, 100 милиарда допълнително. Тоест това, което ни липсва в Декларацията, е да допълним, че искаме от Министерския съвет да внесе освен при 3% дефицит, да направи и така, че БВП да бъде не 170

имаме замразяване на доходите. Всъщност всяко 12-месечно неактуализиране би било замразяване на доходите. Да, ама един годишен бюджет е с 12 месеца. Кога последно актуализирахме бюджета – през юни месец, считано от 1 юли. Тоест ние, ако оставим бюджетът да действа повече от шест месеца, последната актуализация, ако я приравним на бюджет, това би означавало, че оттук нататък всеки бюджет, който е над шест месеца – трябва да променим и Конституцията, и Закона за публичните финанси, и всеки бюджет без актуализация, или всеки бюджет, който е над шест месеца, означава замразяване на доходите. Това принципно би било вярно при галопираща инфлация, но ние имаме висока инфлация. Все пак трябва сметките, които са правени миналата година от бившия финансов министър Асен Василев, що-годе да са релевантни не за шест, а за 12 месеца. Предполагам, че господин Василев ще се съгласи с мен. В този смисъл, ако ние не можем да правим бюджет за 12 месеца, по-добре наистина служебното правителство да предлага постоянно бюджети и да и да се върнем всички вкупом към 1996 г. Социалната политика, за която говорите, трябва да се случи, но най-добрата социална политика е да не се счупи държавата, най добрата социална политика е да не се върнем всички заедно към

И трета реплика, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вълчев, помня Ви от времето, когато бяхте главен експерт във Финансовото министерство и когато пряко се занимавахте с бюджетите на

но аз искам само да напомня, че 2001 г. брутният продукт на глава от населението в Република България беше по голям от брутния продукт в Република Румъния. Сега, след тази благоразумна финансова политика от 2001 до 2021 г. България вече има с 35% по-малък брутен продукт, в същото време нашите заплати се различават много от това, което се случва в Румъния. И другото, което искам да кажа е, че

Дебатът по същество беше изнесен и в Бюджетната комисия, и вчера в тази зала при първо гласуване се за удължаване на действието на бюджета за 2022 г. И Вие тук влязохте пак в тази тема, която е изключително важна – че това е бюджетът на предходния кабинет. Тук Вие засегнахте и капацитета на финансовите експерти, и на Финансовото министерство, и на колегите от „Продължаваме Промяната“, защото при трите бюджета, които те формираха тази година, явно не са имали възможност да предвидят реално икономическата и финансовата обстановка в България и Европа. Вие казахте, че те на няколко пъти подцениха инфлацията, още в началото на годината помним и седмото Народно събрание, когато високите сметки, високите цени на хранителните продукти, високите цени на електроенергията не правеха впечатление на колегите от „Продължаваме Промяната“ и говореха, че няма проблем. Ако сте забравили, да Ви го припомня. Та в тази връзка, много е удобно, когато действащ финансов министър наглася параметрите на бюджета и приходите, които очаква от инфлацията и после по изпълнението. Но в заключение да Ви подтикна да разсъждавате в дупликата си в насока, че хората, които доведоха държавата до това финансово състояние, хората, които доведоха българските граждани до това обедняване, до тези нива на загуба на покупателна способност, до тази една четвърт зачеркване на техните спестявания, сега Ви четат тези и морал на тема финансова дисциплина, финансово управление на държавата, брутен вътрешен продукт, как да вдигнем доходите на населението. Тези хора, които зачеркнаха една четвърт от доходите и от спестяванията на българските граждани?! Аз това го наричам много нагло поведение. И то е от тази трибуна в продължение вече може би на почти една година. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Даскалов! Съжалявам, че ще повторя това, което каза колегата Томислав Дончев, но наистина е опасно да вярваме, че ще забогатяваме колкото повече задлъжняваме. Точно тези страни, които са с най-висока задлъжнялост, ако погледнем в този период през последните 20 години, ще видим, че имат по-нисък ръст на брутния вътрешен продукт. Измерен по средноевропейското, дори имат намаление, и господин Дончев много правилно посочи Гърция. Ако се сравняваме с Румъния, разбира се, можем да се сравняваме, но има много други фактори, най-малкото по-голямо население и по-голям пазар. Факт е обаче, че България за 24 години увеличи брутния си вътрешен продукт на глава от населението, измерен по паритет на покупателна способност от 25% на 55%. – добре, приемам бележката, от 28 на 55%. Убеден съм, че догодина Евростат ще преизчисли данните съобразно последното преброяване и ще видим, че имаме доста приличен растеж и БВП 60% от средноевропейското, измерено по паритет на покупателната способност, доста приличен за България. Няма как, когато има растеж, да няма увеличаване и на коефициента на неравенство. Да, социални политики са необходими, но тези социални политики трябва да бъдат устойчиви, трябва да бъдат съобразени с брутния вътрешен продукт, трябва да бъде реално увеличението. Не трябва да бъде за сметка на бъркане в джобовете на децата, за сметка на крадене на бъдещето. Това, което Вие предлагате, ограничава още повече отрицателното фискално пространство, което имаме. Не предлагате увеличение на разходи, които са с най-висока обществена възвръщаемост, и такива, които ще направят по-висок брутен вътрешен продукт, а предлагате социален популизъм. точно това имах предвид – колегите от Министерството на финансите са видели, че тук има политици, които са готови да счупят държавата в името на собствения си политически просперитет, и вероятно това е истинската причина да се въздържат от предлагането на цялостен законопроект, защото са видели, че тук няма разум, а има лудост, колкото и да говорите, че предлагате разумни решения. Благодаря.

една стабилна бедност – ние да останем стабилно най-бедните в Европа, и давате Гърция като лош пример. Но за съжаление, над 150 хиляди български граждани предпочетоха да емигрират в Гърция, вместо да стоят в държавата, управлявана по финансовата политика на ГЕРБ. Благодаря Ви, господин Василев. Следващото изказване е на господин Димо Дренчев от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ.

Няма нужда да се цитират някакви статистически данни или пък някакви цифри. Въпросът е чисто принципен. Зад служебното правителство не стои парламентарно мнозинство. Не е работа на служебното правителство да прокарва политики, а бюджетът на държавата е точно политика. Ако ние искаме те да внесат бюджет, тогава защо ние сме тук? Бюджетът трябва да бъде внесен само след като има ясно парламентарно мнозинство, което е готово да го изпълнява. Доколкото разбрахме във Финансовата комисия, не е проблем поне още шест месеца да изкараме с удължаване на бюджета. Дотогава или ще имаме ново правителство, или ще имаме нов бюджет. Другото, което искам да кажа, тези приходи, които залага господин Василев, според мен са абсолютно надценени и те няма да се случат. Дори в момента започнахме вече да вървим в съвсем друга посока. Инфлацията ще бъде по-ниска за следващата година. Лихвите растат. Икономическият растеж няма да е толкова голям. Според мен тези приходи, които залагате Вие във Вашите предложения, няма да бъдат изпълнени. Опасно е да вкарваме тук бюджетът да се отваря, защото ще го напълним – всяка парламентарна група ще предложи за децата, за инвалидите, за пенсионерите, за сърничките, за зайчетата.

Имаше само от място. (Реплики.) От трибуната няма. Благодаря Ви. Следващото изказване е на господин Александър Иванов. Не го виждам в залата. Тогава да попитам, тъй като няма други записани, има ли други изказвания? Господин Господин Председател, ще се спра на някои неща, които разви в залата преди малко господин Василев, и това, което обясняваше първо за гласуванията, единодушно в залата на 230 човека, само искам да подчертая, че ВЪЗРАЖДАНЕ в нито един момент не е подкрепял и няма как да подкрепи бюджети на „Продължаваме Промяната“, БСП, „Демократична България“ и „Има такъв народ“. Защото, нека сме обективни, никой не трябва да се крие само и единствено зад „Продължаваме Промяната“. Националният бюджет не е бил подкрепян от нас. Другото, което той каза, е изключително важно, че тяхното правителство не е теглило нови заеми и че по този начин това всичко, което е било, те са намалили дълга по-скоро. По-точно беше, че са намалили дълга. Истината е, че на Комисията по финанси лично той казваше и обясняваше как сега ще вземем нов кредит, за да покрием стар кредит. Де факто ние взехме нов кредит и покрихме стар. Така че това е въпросното намаляване на външния ни дълг – с нов кредит покрихме стар. По същия начин се обясняваше как няма нужда да взимаме нови кредити, за да покрият политиките, които те заложиха, и този дефицит, който имаме, 6,6%, и който, както обясни и сегашният финансов министър, това са 15 милиарда нови дългове за следващата година, за да се продължат политиките на предишното правителство, не новите политики, които е наложило или иска да прокара служебното правителство на Радев. В същия този момент, точно тогава, Министерството на финансите ясно и точно обясни, че няма нужда в момента да теглим нов кредит при 1% лихва. Няколко месеца по-късно изтеглихме на пет цяло и не знам вече колко процента лихва. Сами знаем колко десетки милиони коства това нещо, отново заради тогавашния финансов министър и най-вече за правителството като цяло. Самият финансов министър в крайна сметка е част от правителството и главната отговорност за абсолютно всички носи министър-председателят. Затова, когато говорим тук в момента, че трябва правителството на Радев, който няма по никакъв начин нито представители или поне явни представители в този парламент, въпреки че самият политически проект, който още не е партия, все пак беше под негова опека създаден и той пое тогава властта, няма как да му се вменява отговорност, че той трябва да носи и да внася бюджет, който да е плод на политики, които са заложени отпреди това от четворна коалиция. коалиция. Дори не е морално, не е честно. Не е честно хора, които са част от някакъв политически проект, създаден от президента, или подкрепян поне от президента, вчера да обясняват, че президентът им бил отнел Коледа на децата. Що се отнася до това какво предстои и какво щяло да стане – извинявайте, Вие управлявахте само допреди няколко месеца и всяко нещо, което се случваше в продължение на повече от половин година, е плод на Вашата политика, на Вашите политики. Политики, които в крайна сметка в момента не може да се разберете Вие ли сте социалната партия, които ги е внесла, БСП ли е? Има някакво коренно разминаване, защото искате да се внесе бюджет, в който да се заложат по – 6 милиарда. Например на БСП предложението е за 5 – 6 милиарда. Вашите са горе-долу и те някъде натам. Не знам ГЕРБ и ДПС какво смятат да внесат. Ние, ако правим предизборна кампания по този начин, докъде ще я докараме нашата държава? Ще Ви кажа докъде. Вие сам го казахте. Най-доброто, което ще стане, че няма да влезем в еврозоната. Това ще е прекрасно за нас. Благодарение на Вашите политики в крайна сметка ще има и нещо хубаво, което е плод на всичко това нещо, което причинихте на България – да управлявате през последните месеци. Пак ще го кажа – не е удобно зад Вашите гърбове да се крие нещо „Демократична България“. Защото те имат не по-малко вина за абсолютно всичко, което става. Защото и те обещаваха, че ще намалят данъчната тежест върху IT сектора. В същото време не го направиха. Не изпълниха ред свои обещания. Въобще поредица от обещания, които поемахте, не ги изпълнихте. А сега в момента с широка ръка искате да ги обясните как ще станат и колко е важно да станат в момента, а когато управлявахте, не го правехте. Точно заради това нашата политика е ясна и точна, и казана от първия ден. Да, трябва да има постоянен бюджет. Призоваваме да има постоянен бюджет, но от правителство, което има мнозинство в този парламент, правителство, което носи отговорност за всяка една от тези политики. Защото това, което се предлага в момента, е да има политики, зад които всеки да се скрие и да каже – аз колко много дадох, колко обещах и колко ще направим в социалната сфера, в която друга сфера се сетите, но никой не носи отговорност. Защото беше много удачно и много приятно да обяснявате как няма възможност да намалим ДДС. Това е популизъм от страна на ВЪЗРАЖДАНЕ. Между другото, вчера се каза, че ние нищо и в икономическата сфера не сме предлагали. Извинявайте, ние предложихме ДДС да се намали, Вие го отказахте. Няколко месеца по-късно приехте. Обаче вече беше Ваше предложение и намалихте ДДС върху хляба. В единия момент обяснявахте как, приемайки нулева ставка за хляб, няма това да доведе до абсолютно нищо. Следващият момент се оказа, че има как да стане и има икономически ефект. Цялото това нещо, което наблюдаваме в момента, е изключително неприятно. По същия начин, по който е неприятно и Изборният кодекс, нещо, което наблюдаваме. Вчера един парламентарен ден се загуби, днес – втори, за да може Вие да се биете в гърдите и да обяснявате как мислите за за следващата година, за бюджета, приемайки и предлагайки декларация, просто декларация. Един правен абсурд. Изключително важна декларация, в която абсолютно нищо не казвате. Цялото това нещо, за да стигнем дотук, е заради върховна форма на популизъм, за да може в предизборната кампания, в която явно сме в момента, да обяснявате колко сте социални. Да делите електората на БСП. То малко им е, че имат нови формации, които искат да им вземат електората, че и Вие искате там да се закачите. Не е нормална цялата тази ситуация. Именно заради това призоваваме така изразеното евро-атлантическо мнозинство, което е в този парламент, което ясно и точно си гласувахте всички удачни точки, пуснати и искани от Американското посолство – седнете в крайна сметка и се разберете. Нищо не Ви дели и нищо не Ви разделя. В крайна сметка ще разделите и това, което направихте. Между другото, господин Василев, много ясно и точно постоянно обяснявате какъв е моделът ГЕРБ, какво са направили, как са преразпределяли. Даже дадохте пример – Нидерландия, която седем пъти е преразглеждала и е правила актуализация на бюджета, защото са разпределяли извънредни приходи. Обявихте как ГЕРБ години наред го правят и това е факт. Те го правят точно така. Само че забравяте да споменете как в рамките на една седмица разделихте близо 9 милиарда и ги раздадохте ГАНЕВ: Не е, но е точно така. Такива са цифрите. Изчезнаха с решение на Министерския съвет. Ясно и точно. Затова много е хубаво и много удачно да обвинявате ГЕРБ за всичко, а в същото време някак си пропускате, че Вие сте абсолютно същото копие – второто ГЕРБ, абсолютно второто. По нищо не се различавате. (Реплики.) Даже е много лошо, защото една част дори от депутатите Ви са кадри на ГЕРБ. Били са служители в министерствата на ГЕРБ. Просто в един момент смениха партийната си книжка от ГЕРБ, отидоха в „Продължаваме Промяната“ и блещука там един

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ганев, няма да приемем тази обида, че те са някакво повторение на ГЕРБ. Копие още по-лошо. Защото ние никога не сме си позволявали да правим това, което те са правили, включително и днес. Ние например, когато сме предлагали бюджет, сме го правили от позицията на управляващи, а не от позицията на конструктивна опозиция, която има желание да направи правителство на малцинството. Затова тази неадекватност няма как да ни бъде приписана на нас. Тя може да бъде приписана само на нейните автентични изразители, които са колегите от „Продължаваме Промяната“. Затова моля да си върнете думите назад и да ги обидите по някакъв друг начин, а не да използвате нас, за да си изяснявате отношенията с тях. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Честно казано, се обидих много от това сравнение. Защото, когато теглех дълг, когато правех емисия, цената беше отрицателна на дълга, а сега се взима емисия с пет, пет Освен това ние поддържахме дълг, който беше в първата тройка на Европейския съюз, на Европейската комисия, докато сега само за три години се предвижда той да бъде удвоен. Благодаря.

Репликата ми е към господин Цончо Ганев. Господин Ганев, на 28 юли тази година 11 човека от Политическа партия ВЪЗРАЖДАНЕ, в това число и Вие, сте гласували за приемането на актуализацията на бюджета. Ако сте били несъгласни, тогава е бил моментът да изразите това несъгласие. Между другото, също съм обиден от сравнението с ГЕРБ. Ние за разлика от тях не сме политически импотентни. Заповядайте за дуплика, господин Ганев.

ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не сме от днес за утре в политиката. От осем години работим усилено, за да спечелим доверието на българския избирател. Всичкото това нещо, което имаме като гласове, като подкрепа, е плод на последователни действия, последователни политики и строго спазване на всичко това, което говорим, и на това, което сме поели като ангажименти. За разлика от Вас, докато Вие сте били в Лондон или където ще да е другаде, когато сте водили дела за кражба на интелектуална собственост и сте подписвали споразумения за това какво сте откраднали и какво сте препродали Ви за по-коректен тон! ЦОНЧО ГАНЕВ: За да влезем в парламента, ние сме направили всичко възможно да спечелим доверието, а не сме просто спуснати отнякъде, за да плюете после по този, който направи така, че да Ви вкара в парламента. За разлика от Вас ние имаме ясни и строги изисквания, за да дадем нужна подкрепа за каквото и да било – абсолютно за каквото и да било! Когато сте идвали Вие – под Вие имам предвид Вашата парламентарна група, да искате подкрепа за каквото и да било, имало е случаи, в които сте я получавали, както и в момента, в много от случаите трябва да приемем, че сме коалиционни партньори ли с Вас и „Демократична Украйна“, Защото, когато правителството, на което Вие бяхте министър на финансите, падна, тогава Вашата медийна компания на „Дневник“ и на любимия олигарх на ДПС започна да върти, че сме коалиционни партньори с ГЕРБ и с ДПС, сега сме коалиционни партньори явно с Вас по извратената Ви логика. КИРИЛ

Минаха благодарение на това, че Вие се уплашихте от недоволството на хората, които за пореден щяхте да излъжете. Това беше само частичната подкрепа, която в част от бюджетите – трите бюджета, получихте от страна на ВЪЗРАЖДАНЕ, и те бяха принципни, за конкретни принципни неща, а не бяха да подкрепим или по-скоро да отхвърлим искането на Столична община, да не дадем пари за транспорта, за да може да минат част от нашите предложения. Ние го отказахме тогава ясно и точно, защото не е принципно. Това е разликата между Вас като политическа формация, която още даже не е и партия, и ВЪЗРАЖДАНЕ. Затова нека, когато тръгнете да говорите чисто политически и да правите внушения, да го имате предвид, защото дори чисто политически в личен план много време има да извървите, преди да стигнете да имате рутината на човек, който има нещо зад гърба си, постигнато в политическата сфера.

е. Госпожа Десислава Атанасова, после – господин Искрен Митев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, абсолютна загуба на време е обсъждането на тази декларация. Вчера се проведе заседание, на което обсъждахме на първо четене удължаването на Закона за държавния бюджет и само някой, който тотално не разбира и не познава нито Конституцията, нито Закона за публичните финанси, нито правилата за работа на Народното събрание, може да внесе подобен тип декларация. забравихте ли, уважаеми, че Ваше беше първото българско правителство, което падна с вот на недоверие за провал във финансовата политика на държавата, и Вие ще внасяте декларация, с която с огромна загриженост демонстрирате своите размисли, твърде импотентни за държавния бюджет?! Извинявайте, но една декларация – какъвто и да е акт на Народното събрание, съгласно Конституцията, ако сте чели, разбира се, нейния чл. 86, ал. 2, има задължително действие, когато Народното събрание приема закони или решения. Тази декларация е абсолютно нелегитимен акт особено в момент, когато вече е приет на първо четене и тече времето между първо и второ четене на Закона за удължаване на срока за държавния бюджет за 2022 г.

Закона за публичните предприятия – отбелязвам, в срок до 31 октомври. Така пише, нали?! Само че, ако някой чете текста на разпореждането и предложението на вносителя, ще види, че това е внесено, това правно нищо, е внесено на 1 ноември ден, след като Вие задължавате с декларация Министерския съвет да внесе Закон за държавния бюджет. Вие разбирате ли, давате ли си сметка колко сте несъстоятелни? Внасяте Проект на декларация на 1 ноември, с която задължавате правителството до 31 октомври да внесе Закон за държавния бюджет?! (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Господин Гюров, не мога да си представя, че Вие бяхте кандидат за гуверньор на БНБ и сте подписали такъв документ. Наистина това е извън всякаква парламентарна, политическа и житейска логика. Аз мисля, колеги, че въпросният документ, не знам как да го нарека – проект, ще се изучава, както и всичките Ви действия, във всички юридически факултети, вероятно и икономически такива, като злокобен пример за системен правен нихилизъм. Това нещо, което очаквате антидатирано да влезе в пленарната зала, да бъде подкрепено от някои, вероятно без грам правни познания, а за финансови не говорим, очаквате освен пет часа от пленарното време на Народното събрание да изхарчи, какво друго да направи? Какво друго да направи?! Нищо! Отново да си повторите безумните тези за това колко успешно управление е Вашето, което падна с вот на недоверие за провал във финансовата политика, господин Василев, докато Вие бяхте финансов министър. Вие ще ми говорите за морал, без изобщо да сте дали едно обяснение за цените на газа, за далаверите с цените на газа, посредниците, горивата, Gemcorp, ББР, договори, комисиони. Девет милиарда за девет дни как изхарчихте? Колко време питаме имате ли отговор поне на един въпрос? Абсолютно незаконосъобразно и нелегитимно е това решение, първо, защото не отговаря на изискванията на Конституцията, не отговаря на изискванията на Закона за публичните финанси, не отговаря на Правилника да зададете срок по изпълнение на дейност от Министерския съвет със задна дата. И последно, абсолютно нелегитимно от хора, които са доказали своя провал.

едновременно с това за 60 дни показахте абсолютна политическа импотентност – не можете да направите по никакъв начин правителство, и едновременно с това, за съжаление, не се грижите точно за Вашите избиратели, които имат нужда от увеличаване на пенсии и увеличаване на минималната работна заплата. Срам! Благодаря Ви, господин Петков. „Продължаваме Промяната“ няма повече време, не мога да дам друга реплика. Господин Биков, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Атанасова! Пропуснахте да обясните на колегите от „Продължаваме Промяната“, че това, че не ги харесваме, не означава, че сме импотентни. Просто не реагираме на техните вопли и по-скоро се пазим от тях, отколкото да ги ухажваме. Благодаря Ви. Биков, броя ги. Четири пъти в тази зала в продължение на 15 минути се употреби думата импотентност и дано някой не чете изказванията Ви по Фройд.

Забравихте да припомните на колегите от „Продължаваме Промяната“, защото Вашето изказване беше главно насочено към тях и техния проект за решение или декларация, или каквото и да е, този документ, който Вие разкатахте от тази трибуна най-малкото с неговата несъщественост и неиздържаност – нито правна, нито логическа такава. Можеше да им припомните, че ние в опит за разговори с тях проведохме една среща, на която те гордо развяваха един лист, или две страници бяха, с 14 предложения, съставени от техния може би финансов екип, по отношение на приоритетите, които те виждат в управлението на държавата. Аз ще Ви помоля да им изпратите Програмата на ГЕРБ от 140 страници, колеги, което е един сериозен документ, когато говорихте за ужаси, и може би трябваше да погледнете резултата от Вашето управление и тогава да давате такива оценки. Програмата от 140 страници, която е приоритетна със секторни политики, с финансирането на всички средства, които са необходими, как да става без повишаване на данъците и без влизане в дългова спирала, и това, до което ни доведе тяхното управление. Госпожо Атанасова, бяхте и прекалено сдържана, прекалено сдържана по целия дебат, защото колегите явно не разбират какво предлагат. Те предлагат да задължим Министерския съвет, който е служебен кабинет, за който е ясно, че няма подкрепата на парламентарното мнозинство в тази зала, и дори да приемем нещо, каквото и да е било то, а аз съм притеснен, че с техните идеи ще вкарат в по-голяма криза страната, но този парламент няма да има възможност да контролира изпълнението на това, каквото ги задължим. Това трябва да им обясните, че е абсолютно безсмислено упражнение. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. Вие вече го обяснихте, но госпожа Десислава Атанасова ще има възможност втори път да го обясни. Заповядайте.

изучава като пример за управленска безпомощност и гарантирана липса на всякакви резултати за хората. Всичко друго, за което говорихме по същество – липсата на законосъобразен и легитимен акт и липсата на подобно право, няма нужда да се повтори. Господин Петков, аз Ви съветвам, първо, когато говорите по сериозни теми, каквато е темата за държавния бюджет по принцип, защото тази декларация няма нищо общо с тази тема, да се готвите достатъчно по-задълбочено. Не разчитайте единствено и само на седящия отляво на Вас господин Василев, а отдясно господин Гюров, защото, казах Ви какъв документ внася господин Гюров – с подвеждаща за цялото Народно събрание информация и антидатиране. Смятам, че е крайно време тази традиция, която започна предходното Народно събрание – да приема най-различни актове, които в повечето случаи са противоконституционни, доказано от Конституционния съд, а в настоящия случай са незаконосъобразни – да престане. И ако Вие сте нулево толерантни към нещо към корупцията не сте, но затова ще говорим по-нататък, със сигурност ние сме нулево толерантни към мачкането на Конституцията, законите и правилата. Благодаря.

Лично обяснение към госпожа Атанасова. Госпожо Атанасова, наистина четенето с разбиране не Ви е сила. Да прочета въпросното изречение: „Настоява Министерският съвет да изпълни тези свои задължения незабавно

Напротив, госпожо Атанасова, ние искаме държавата да започне 2023 г. с бюджет и в този бюджет спрямо волята на всички народни представители да се реши какво да влезе и какво да не влезе. Може нашите предложения да бъдат отхвърлени. Защо приемате, че те ще бъдат приети?

Господин Председател, благодаря Ви. Не намирам абсолютно никаква логика в това служебното правителство в момента да предложи нов бюджет. Това означава да започнем да се надскачаме с популистки предложения, кое от кое по-скъпи за бюджета, което означава, че трябва да се взимат нови заеми, които ние категорично не подкрепяме и няма абсолютно никакъв смисъл от това. Ние няма да подкрепим нов бюджет, внесен от служебно правителство. Бюджетът трябва да си го внесе редовен кабинет, който редовен кабинет да носи отговорност за това, което е приел. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН Има ли реплики към изказването на господин Русчев? Няма. Има ли други изказвания? Госпожо Нинова, заповядайте. Господин Председател, дами и господа народни представители! Случи се това, за което предупреждавам отпреди месец, и се обърнах към Вас тогава с молба за срещи и за разумен разговор по най-важния въпрос за държавата – бюджета. Проведохме такива срещи между групите, постигнахме някакъв минимум съгласие, резултат обаче няма. Случи се това, което също предвиждахме и сме изразявали публично. Президентът Радев заложи капан, Вие скочихте в него с двата крака и той щракна. В продължение на пет часа днес се замеряхте с обвинения, обиди кой какво правил миналата, по-миналата и преди 15 години, и след пет часа решение нямаме – решение за българския народ и за българската икономика нямаме. Ето това беше капанът. И знаете ли утре какви ще са изявленията на служебния кабинет и на президента Радев? Ами ето, аз им дадох възможност – ето внесох продължаване на бюджета, а те, лошите партии и още по лошите депутати, Ви съсипаха зимата, съсипаха икономиката, не могат да вземат решение. Това е голям политически въпрос. Ще се разберем ли за брутен вътрешен продукт и за дефицит, и за търговски баланс – за всичко можем да се разберем, правили сме го, имаме разум за това всички ние тук. С това другото няма да можем да се справим, защото ден по ден и капка по капка в българското общество се наслагва – добрия президент, лошите партии и абсолютно некадърния парламент. За десети път поставям въпроса: имаме ли чувство за самозащита, за защита на парламентарната демокрация? Имаме ли чувство за самосъхранение като партии, които представляваме някакви хора, защото служебният кабинет не представлява никого, той е назначен от един човек. Ние каквито и да сме тук – лоши, добри, представляваме хора след себе си и нашата цел е, че би трябвало да изразяваме максимално добре намеренията на тези хора и желанията им. Какво се чу от колегите от ГЕРБ и от „Демократична България“, и ВЪЗРАЖДАНЕ? Бюджетът на предишното правителство бил страшно лош – ама дефицити, дългове, финансова катастрофа. Първо, той наистина е подкрепен от всички Вас, защо тогава сте го подкрепили, като е бил лош? Първи въпрос. Второ, като е толкова лош, защо президентът Радев предлага той да продължи да действа? Трето, като е див популизъм, как така 20 милиарда се превърнаха по време на това управление в безплатни детски градини, увеличаване на пенсии, увеличаване на минимална заплата, увеличаване на майчинство, увеличаване на ваучерите за храна на работниците? Популизъм е, когато говориш и обещаваш нещо, излъгваш хората и не го свършваш. Ние го говорихме, обещахме и свършихме. Затова Ви моля, с общите приказки – ама тук ще се развихри един див популизъм, да престанем, защото сме доказали в онова управление. Аз съм тук, за да защитя социалната политика на управлението на кабинета, в който участвахме, и то е факт – 20 милиарда, близо една трета от разходите, отидоха за социални политики, не за помощи и не за подаяния, а за трайна и последователна политика за деца и млади хора, за работници, за възрастни и за пенсионери. Факт. Сега пред какво сме изправени? Пред катастрофа. Някои от Вас твърдят, че ако служебното правителството внесе бюджет, тук ще се развихрят популистки предложения между първо и второ четене и затова по-добре да не внасяме. Уважаеми колеги, по тяхното предложение, което е внесено сега, ще има предложения между първо и второ четене и пак ще се развихрите. Е, каква е разликата? Второ, служебният кабинет не можел и не бивало да внася бюджет, защото зад него няма трайно политическо мнозинство. С кое трайно политическо мнозинство служебният кабинет превзе държавата, сменяйки от директор на агенция до чистачките във всички ведомства, служби и каквото се сетите? мнозинство, с кои политически кадри и партии овладя държавата по този начин за няколко месеца? Кое политическо мнозинство им възложи да правят търгове за газ за след още 10 години? Хайде, самолетите тук минаха с едно политическо мнозинство, но знаете ли колко неща се случват без политическо мнозинство? Не усещате ли, нямате ли интуиция какво се случва в държавата? Пълзяща, еднолична власт. подхвърлят провокации и Вие се хващате. Колеги, това, което днес правите – ГЕРБ, „Демократична България“, ВЪЗРАЖДАНЕ, тези, които не искате да има нормален бюджет, това е публично общо харакири на политическите партии. Това е признание, че ние тук не можем да се справим с управлението на държавата, с бюджетирането и с осигуряването на хората и на икономиката нормален живот в следващите месеци и година по причините, които изтъкнах досега. На първо място, закон. Законът трябва да стои над всичко и да е равен за всички. Законът задължава служебния кабинет да внесе бюджет добър или лош, те да преценят. Първото нещо, за което ние настояваме – да се изпълняват законите на Република България. Второ, като внесе този бюджет, да намерим колективен разум тук и да видим приемаме ли го, подобряваме ли го, влошаваме ли го и да го гласуваме. Трето, да дадем чрез тези две действия на икономиката предвидимост и предсказуемост, на хората – спокойствие, и на държавата – сигурност. Обратното е хаос, катастрофа и още една крачка към унищожаването на парламентарната демокрация.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

когато след Нова година, живот и здраве, ВЪЗРАЖДАНЕ получи третия мандат за съставяне на правителство (шум и реплики) и го изпълни, ние ще внесем бюджет, тъй като не за друго, а просто когато бяхме на консултациите при президента Радев, той напомни, че няколко пъти вече – три или четири, е давал мандата на БСП. Аз си правя заключение, че Вие нищо не сте направили с този мандат, така че може би ще Ви изненадам, като Ви кажа, че сега с третия мандат ние вече ще сформираме правителство и ще внесем редовен бюджет, така че не сте права, би трябвало да се загледате колко БСП не можа да състави правителство с мандата, който им даваше президентът, очевидно човекът беше отегчен, че толкова пъти поред е давал на БСП мандата и е бил неуспешен и след това вече да се замислите за другите партии дали ще успеят да внесат бюджет и дали подкрепят редовен бюджет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Друга реплика има ли? Дуплика?

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател! Настина нямах намерение да се изказвам, но целият този дебат някак си трябва да го обобщим, и то не в макроикономическата посока, защото тук макроикономическите лекции бяха достатъчно на брой. Ако имаше студенти горе, щяха да направят по една магистратура. Уважаеми колеги, първо да кажа моето мнение. Трябваше ли да бъде внесен бюджет или не? Моето лично мнение е, да, трябваше. Така иска Конституцията и Законът за публичните финанси, но можехме ли да повторим усилията от миналата година, когато служебният кабинет внесе такъв законопроект за държавния бюджет. Можехме, но много по-трудно. Условията бяха съвсем различни. Тогава нито инфлацията беше на това ниво, нито войната беше започнала, нито дълговата криза беше влязла в тази фаза, в която лихвите отидоха твърде нагоре и цената на дълга скочи. Тоест рисковете да го направим това упражнение сега пак, са много големи. Толкова за рисковете. Затова се съгласихме, че с едно удължаване може би на мерките поне и с действията на Закона за публичните финанси една дванадесета всеки месец ще можем поне да подсигурим минимално функционирането на държавата и на системите. Следващият въпрос, който е също много важен,

който внесе служебният кабинет миналата година, и в актуализацията на Закона на самия кабинет, правен през месец юни, повече от две трети от социалните неща бяха изработени в тази зала от опозицията. Факт ли е, господин Василев? Факт е. Така че консенсус може да се намери и не само управляващите понякога могат, но рисковете са повече. Толкова по тази тема. Сега по отношение на президентската власт и разширяването на правомощията, по които току-що говори и госпожа Нинова. В политиката и в правния мир няма вакуум, изобщо и в тези отношения. Когато четири парламента не могат да излъчат или излъчват нестабилни мнозинства, единият от тях, когато четири парламента под диктата на телевизиите на кръга „Капитал“ и на 20 те говорящи глави от този кръг „Капитал“, и сега ще Ви кажа защо ги намесвам. Защото още от първия ден на изборите започват да формират общественото мнение кое не може. На 2-ри не бяха излезли резултатите, когато те се набутаха в студиата и започнаха да говорят как няма как да се формира правителство; най-вероятно няма да се формира; ама то не може да се формира. Защо не може да се формира?! Тези 240 депутати кой ги изпраща в този парламент – българският народ. Кой казва кой с кого не може говорящите глави ли казват кой с кого не може?! Смилов ли казва кой с кого не може, или другите социолози и политолози?! Българският народ казва кой с кого може. (Ръкопляскания от ДПС.) И българският народ е казал, че всеки от нас с всеки може, щом ни е пратил тук. Друг е въпросът за политики, за профил, за всичко това. Вие да сте чули да се говори този дискурс в обществената среда? Аз не съм, следя я. Поправете ме, ако сте го чули. Единственото, което чуваме, или главното е кой с кого не може, защо не може и как не бива да се направи, и по тази причина ние нямаме кабинет, нямахме миналата година на два пъти, нямаме сега. Готвим се как ще ходим на предсрочни избори. Дори законодателство правим с оглед на предсрочни избори, без да сме изчерпали конституционната възможност за това, за което суверенът ни е пратил тук. И аз твърдя, че почти всички избиратели на всички партии искат от нас това. Твърдя го най-отговорно, защото през всичките две години бях на терен, както и Вие сте били, и се срещах не само с нашите избиратели, защото те идват на срещите. Това беше основното послание: спрете да се карате, намерете общ език и направете кабинет, стига ни занимавайте с избори. Така ли е? Аз това чух, и моите колеги това чуха. Обаче ние кого слушаме – анализаторите, които ни внушават как не може. А защо не може? Защото някои проксита на този кръг не могат да направят самостоятелно мнозинство. Говоря направо директно, без да заобикалям темите, без да говоря с езопов език. А мога да говоря, но искам да ме чуят добре – ние разбираме какво се случва. Искам да се обърна и към нашите евро-атлантически партньори: ние разбираме, че никой не ни помага в това – пречи се. Пречи се България да има истинска стабилност – политическа, икономическа и всякаква. Пречи се от този кръг, който спекулира, че провежда евро-атлантическите ценности в България. Нищо не провежда! Провежда хаос, провежда лична политика, лични интереси и така нататък. Сега беше моментът да чуете от нас това. България, българските избиратели очакват ние отговорно да постъпим и да съставим кабинет. Може и да не можем, защото може да срещнем идеологически, може да срещнем програмни, всякакви различия, но такъв опит изобщо не е направен, въобще не е направен. Вие правите опит двете партии да си направите нещо. Това не е опит. Това е точно това, казва се – ние с другите не искаме. Някой друг прави някакви опити. Няма истински разговори. И твърдя, че няма заради обществената среда, която се създава от завладените медии и набутаните там анализатори, които аз наричам говорящи глави, защото ги слушам вече 25 години едно и също да говорят. Когато техните проксита в парламента вземат властта, всичко е окей, всичко е морално, всичко е точно, няма корупция, всичко е добре. Когато обаче не могат да съставят, елате да видите какво става – ей това, което гледате от два месеца. Вижте, кой каквото иска да говори, ние обаче сме длъжни тук, от тази трибуна, да говорим това, което мислим, според съвестта си. Тази моя реч в момента е според моята съвест. Моята съвест ми казва това. Българските избиратели ни пратиха тук не да слушаме говорящите глави, а за да мислим с нашите глави и да се опитаме да формираме кабинет. Тогава ще имаме и бюджет,

Господин Цонев, някак си премълчавате истината и не казвате всичко това, което коментирате. Би трябвало да кажете по отношение на кръга „Капитал“, на говорещите от кръга „Капитал“ и за цялото това нещо, което имаме като евро-атлантическо мнозинство и като налагане на евро-атлантически ценности. В крайна сметка щом кръгът „Капитал“, които се обявяват за евроатлантици, бойкотират евро-атлантическото бъдеще на България, то значи това са проводниците на Путин в българския парламент. (Смях и оживление. Възгласи: Защото явно крадецът вика дръжте крадеца, и най явните путинисти в България обясняват как ВЪЗРАЖДАНЕ има нещо общо. Кажете го, нека да се чуе. В крайна сметка „Демократична България“ по всякакъв начин прави така, че българският народ да намрази и да презира както както САЩ, така и всички евро-атлантически „ценности“. В кавички казвам ценности. В крайна сметка явно е това, но са скрити зад евроатлантизма си и зад фалшивия си морал. В крайна сметка аз съм на същото мнение, че най-чиста форма на прикрито прокарване на такива интереси са точно те и си имат парламентарна група от няколко партии вътре. Не виждам. Дуплика – господин Цонев. Ганев, благодаря Ви. Искрено Ви благодаря за тази реплика. Да бях я поръчал, нямаше да излезе така, а аз не съм. Ще Ви кажа защо. Защото засегнахте с репликата си основния проблем, който според нас от ДПС е от доста години в българското общество. Тези хора, да ги кажем пак – кръгът „Капитал“, техните медии, техните говорящи политолози, социолози и анализатори, нямат нищо общо с евроатлантизма. Той им е параван за собствените интереси. И заблуждават и посолствата на нашите евро-атлантически партньори, че това е така. Това е параван. Това са хора, които неведнъж са защитавали и руски, и китайски, и всякакви интереси – икономически, прикрити зад евроатлантизма. Защото, ако бяха истински евроатлантици, тук, в тази зала, българският народ е изпратил, мисля, че 172-ма депутати от партии, които декларират евроатлантизъм. Ами то има конституционно мнозинство, защо не се случва? Защото са псевдоатлантици. Защото създават хаос, създават несигурност, създават политическа криза, защото така им е изгодно. Какво могат да кажат тези хора за партия ДПС, която, докато съществуваше Варшавският договор, от тази трибуна тук доктор Доган каза: „Нашият път е НАТО“. От тук, от тази трибуна! Още не беше разтурен Варшавският договор. Същите тези деца на комунистическата номенклатура, някои от които изброих и поименно, тогава още се криеха, не знаеха дали да тръгнем на Запад, какво да направим, да не стане пък да се върне старото. Сега те са евроатлантиците. Нека да им кажа на висок глас от тази трибуна: „Движение за права и свободи“ няма да позволи тези хора да крадат геополитическия избор на България, направен от някои от партиите дори и с кръв. Защото битката беше такава в онези години. Няма да крадат и няма да се крият зад това. Никой не е виновен, децата не носят отговорност за родителите си, но точно децата на комунистическата номенклатура в момента са най-големите антикомунисти и приватизираха евро-атлантическата идея. Няма нужда! Няма да позволим това и нека да го чуят ясно от тази трибуна да спрат да пречат, защото ние ще продължим да разясняваме на нашите евро-атлантически партньори, че тези пречат. Пречат да бъдем лоялен партньор. Пречат в България да има финансова стабилност и да бъде България истинският южен фланг на НАТО! Пречат

Не виждам. Закривам дебатите.

здравноосигурителна каса за 2023 г. от Министерския съвет Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и като взе предвид: - необходимостта от стабилна и предвидима фискална политика, подпомагане на гражданите и бизнеса и стимулиране на българската икономика;

бюджетна прогноза, приетото становище на Министерския съвет по проекта на бюджета на съдебната власт и програмните формати на бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които съответстват на параметрите на Законопроекта за държавния бюджет и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза; - правилото на чл. 13, ал. 1 от Закона за публичните финанси, че бюджетната рамка включва Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване и Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

и нататък текстът, който беше изчетен от господин Асен Василев като диспозитив на Декларацията. Това е Проектът на декларацията, която ще се подложи на гласуване, след като гласуваме предложената редакционна поправка от народния представител Чобанов, с която в третия абзац, или булет трети от Декларацията, думата „незабавно“ се замества с изречението: „в срок от един месец след предоставена консенсусна рамка за политики от страна на Народното събрание при гарантиране на фискална стабилност“, с което цялото изречение придобива следната редакция: „Настоява Министерският съвет да изпълни тези свои задължения в срок от един месец след предоставена консенсусна рамка за политики от страна на Народното събрание при гарантиране на фискалната стабилност, доколкото законово предвиденият за това срок (31.10.2022 г.) е вече изтекъл.“ Подлагам на гласуване това редакционно предложение на господин Чобанов. Гласували

прието. Преминаваме към следващата точка от седмичната Програма:

Искам да кажа, че в промените, които ще направим или се готвим да направим там, има един спорен § 10, който касае временната солидарна вноска във Фонда за сигурност на енергийната система. Тези текстове не можаха да минат през Бюджетната комисия. Доколкото разбирам, не са минали на второ четене и през Енергийната комисия. Доста са спорни, а същевременно са много нужни и ние трябва да ги приемем, но в този вид, в който са дадени, ще има сериозни обвинения в лобизъм, и те ще са основателни. Има нужда да направим някакви корекции, но нека да не ги правим тук набързо, на коляно, защото в Програмата малко по-надолу имаме промяна на промяната на промяната. Нека да правим малко по-смислено законодателство. Да имаме време. Ще го внесем по най-бързия начин. Просто нека да не бъде днес. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Ще ми позволите може би 15 – 20 секунди над времето за процедура. Защото това, което ще Ви кажа, може да касае всеки един от нас. Цялата зала не трябва да допуска подобно нещо. Сега ще Ви кажа за какво става дума. Въпросът е изключително сериозен. на хартия.) След вчерашно задаване на въпрос тук от трибуната към министър-председателя от наш народен представител на име Смиляна Нитова Смиляна пита за областен управител и негови действия, вследствие на което четем есемеси до нея: „Това е безпрецедентен цинизъм“… Той е много дълъг, той е четири страници, но завършва така: „Ще Ви помогна на следващите избори да нямате депутат от еди-кой си МИР.“ Уважаеми господин Председател,

Виждаме какво е кадруването на служебното правителство, но БСП няма да допусне който и да е, което и да е длъжностно лице в държавата, да си позволява да заплашва народни представители както от групата на БСП, така ще бъдем солидарни за всеки един от Вас,

Така че, уважаеми господин Председател, обърнете внимание, това е сериозен въпрос, който наистина би трябвало да скандализира всички нас и да реагираме остро. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Обръщам внимание, че времето е до 14,15 ч., с 15 минути удължаване заради почивка от името на парламентарна група. Благодаря Ви, господин Председател. Първо, една процедура за допуск. Моля на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласувате в залата да бъдат допуснати следните лица: госпожа Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите, госпожа Петя Копчева – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите; госпожа Ива Петрова – заместник-министър в Министерството на енергетиката.

№ 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г., приет на първо гласуване на 16 ноември 2022 г.“ „Проект – второ гласуване, Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане“ – наименованието на Закона.

1. Точка 1 се изменя така: „1. извършват дейност в секторите транспорт, лигнитни въглища, въглища, стоманодобив, енергетика, широколентови мрежи, рибарство и аквакултури, първично производство, преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти, посочени в Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз, за съответната дейност, или“. т. 4 след думите „Европейското икономическо пространство“ се добавя „или са извършили преместване в производствения обект, в който трябва да се осъществи подпомаганата първоначална инвестиция“ и думите „такава производствена дейност“ се заменят с „или извършат такова преместване“.“ преместване“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3. По § 4 има предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения: 1. В текста преди т. 1 след думите „първоначална инвестиция“ се добавя „на данъчно задължено лице, което е микро-, малко или средно предприятие“. 2. В т.

така: ,,ж) нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция, трябва да се ползват единствено в производствения обект, за който се получава помощта, да са включени в активите на данъчно задълженото лице и да останат свързани с проекта за първоначална инвестиция за период поне три години;“;

се заменят с „индивидуалния праг за уведомяване, определен в Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB, L 187/1 от 26 юни 2014 г.)“; б) буква „в“ се изменя така: ,,в) данъчното облекчение може да бъде ползвано само ако е спазен коригираният размер на помощта за регионална помощ за големи инвестиционни проекти, както е определен в т. 19

По Комисия – до предложението, които ще изчете господин Чобанов, направено от Десислава Танева, дотам.

Благодаря, господин Председател. Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. „Предлагаме създаването на нов параграф: „§ 4а. Точка 1. В чл.189б ал. 2 се изменя и допълва и придобива следния вид: 1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника и в следните активи, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност, и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването: Активи, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ, в това число: 1.1.1. Строителство и/или обновяване на недвижима собственост, използвана за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници – торохранилища/площадки за съхранение и компостиране на оборски тор (твърда фракция), торова яма, лагуна, пластичен балон (течна фракция), торов канал, скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, силажна яма, скреперни системи за почистване на оборски тор. тор. 1.1.2. Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък – площадки и/или съоръжения за оползотворяване и преработка на растителен и животински отпадък/биомаса, отпадък/биомаса, в това число компостиране и пелетизиране; изграждане на площадка за естествено пречистване на течната фракция. 1.1.3. Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството. 1.1.4. Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадни води от процеса на силажиране, включително инсталации за пречистване на отпадъчни и входящи води в производството и маркетинга. 1.1.5. Изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса. 1.1.6. Инвестиции в съоръжения и оборудване, позволяващи преработката на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление, включително тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса. 1.1.7. Инвестиции в прикачни, сменяеми машини за минимални, частични, ивични и други обработки на почвата, спомагащи опазване на природните ресурси

мулчери и други); почвообработваща техника – дискови брани, иглени брани, култиватори за минимални, частични или ивични обработки и други машини, спомагащи за опазване на компонентите на околната среда, включително и задържане на въглерода в почвата. 1.1.8. Инвестиции в системи и оборудване за водовземни водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, пивоти, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, генератори, водни помпи, филтърни възли. 1.2. Активи за прецизно и интелигентно земеделие, иновации, в това число: 1.2.1. Инвестиции в системи и оборудване (включващи софтуер и/или хардуер) за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (животински и растителни) – системите и оборудването трябва да се използват за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви, здравословно състояние на животните, включително при отглеждане на пчелни семейства,

1.2.2. Инвестиции в цифрови устройства и оборудване за внедряване в различни видове земеделска техника, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и намаляват обема на използваните торове, препарати и други ресурси, използвани в производството GPS устройства, автоматични управления, контролери, датчици и уреди за контрол на пръскането, торенето, обработките, торове и ПРЗ в почвите, за контрол и управление на обработките на почвата и други със сходно предназначение. 1.3 Активи Активи за цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, в това число: 1.3.1. Инвестиции, свързани с изграждане/модернизиране/ оборудване в земеделското стопанство на автоматизирани/ роботизирани системи, използвани в отделните фази по отглеждане на животни животни (хранене, доене, поене, почистване, дезинфекция и други), включително прилежащ към тях софтуер. Автоматизирани и/или роботизирани системи, използвани в отделните фази по отглеждане на животни при отглеждане, хранене, вкл. пчелни семейства, поене и доене системи за автоматизирано/роботизирано хранене, системи за автоматизирано/роботизирано доене, доилни зали, доилни съоръжения, системи за идентификация, системи за управление и наблюдение на стадото или пчелина, електропластири, дронове, системи и софтуер за управление на доенето, системи за електронно управление на микроклимата в животновъдните обекти и други със сходно предназначение. 1.3.2. Инвестиции, свързани с изграждане/модернизиране/ оборудване в земеделското стопанство на автоматизирани/роботизирани системи, използвани в отделните фази (по отглеждане и прибиране на селскостопанските култури), като напояване, торене, превенция от неблагоприятни метеорологични явления (слани, градушки и др.), превенция от болести и неприятели и др., вкл. прилежащ към тях софтуер – GPS устройства, метеорологични станции, автоматични управления, контролери, датчици и уреди за контрол, съоръжения и оборудване за превенция от слани, градушки, слънцезащитни системи, системи за защита от вредители, и други със сходно предназначение. Оранжерии с електронно управление на микроклимата, прецизно дигитално напояване, торене, растителна защита за производство на плодове и зеленчуци с високо качество. 1.3.3. Инвестиции, свързани с изграждане/модернизиране/ оборудване в земеделското стопанство на автоматизирани системи и съоръжения за подготовка на продукцията за продажба, които се използват за една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането и опаковането селскостопански продукти, вкл. прилежащ към тях софтуер – съоръжения и оборудване за съхранение на продукцията – камери за охлаждане, системи за автоматизирано складиране, както и машини оборудване за измиване, сортиране и пакетиране на готова продукция и други със сходно предназначение. 1.3.4. Инвестиции в специфично оборудване и/или апаратура в земеделското стопанство, която автоматизира, допълва или модернизира съществуващи в практиката машини, съоръжения, оборудване, апаратура, земеделска техника и сменяема прикачна техника, чрез които се подобрява процесът по производство и съхранение на селскостопански продукти, включително отглеждане на селскостопанските култури и животни – GPS устройства, контролери, датчици и уреди за контрол, дронове, мобилни устройства и други със сходно предназначение. Инвестиции в сменяема прикачна техника, които се използват за селскостопанско производство чрез принципите за ефективно консервационно земеделие – култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба и други съпътстващи функции, торовнасящи машини за прецизно прецизно торене; пръскачки за прецизно внасяне на торове, стрипер хедери. Сеялки за директна сеитба, дигитализирани сеялки за прецизна сеитба, сменяеми, прикачни пръскачки и торовнасящи машини за прецизно торене и пръскане, адаптери, приспособления и стрипер хедери и други машини, спомагащи за внедряване на иновации и иновативни технологии, опазващи компонентите на околната среда, в това число и чрез цифровизация и автоматизация. 1.4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от медоносни дървесни видове

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Предложението ми по Законопроекта включва и представлява уреждане на възможността от следващата година да продължи прилагането на държавната помощ, отстъпка от корпоративния данък за земеделски стопани. Оттеглям току-що изчетените предложения от господин председателя на Бюджетната комисия Чобанов. Вдигнах ръка, но не можах да изляза по-рано, за да не го чете. И искам да обясня… Аз не знам защо ръкопляскате, даже не сте чули логиката. Искам да обясня, че като логика това предложение се надявам, че ще намери отражение, след като новият регламент влезе в сила от догодина,

удължаването на прилагането на тази държавна помощ за 2023 г. е в това предложение за обхвата, което оттеглям. И второ, относно срока и условието за нотификация, тъй като Регламентът е обнародван септември, но не е влязъл в сила за следващата година, правя и редакционно предложение по предложенията си в „Преходни и заключителни разпоредби“ и го дадох на председателя. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Като стигнем дотам, ще ги изчетем. Господин Чобанов, продължете.

Предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2.

т. 47 думите „непатентовани технически знания“ се заменят с „друга интелектуална собственост“. 3. В т. 74 думите „а за целите на чл. 184 във връзка с чл. 189 –предприятията, които не изпълняват критериите, определени

т. 79 думата „извършена“ се заменя със „свързана със същата или сходна дейност, започната“ и накрая се добавя „изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2019/1755 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) №

преди да продължите – понеже очевидно в залата има колеги, които четат наум по-бавно, отколкото Вие на глас, ще Ви помоля да синхронизираме темпото. Благодаря, господин Председател. Доколкото е подкрепено от Комисията, затова си позволих по-бързо да го изчета, но все пак се стремя да изговарям думите ясно и напълно, така че да попаднат в протокола. „115. „Лигнитни въглища“ за целите на чл. 182 са нискокалорични от категория В, ортолигнитни нискокалорични от категория Б или металигнитни въглища, както са определени в Международната система за кодификация на въглищата, съставена от Икономическата комисия за Европа на ООН. 116. „Въглища“ за целите на чл. 182 са висококалорични, среднокалорични и слабокалорични въглища от категория А и В, както е определено в Международната система за кодификация на въглищата, съставена от Икономическата комисия за Европа на ООН и пояснена в Решението на Съвета от 10 декември 2010 г. относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини (OB, L 336/24 от 21 декември 2010 г.). 117. „Широколентови мрежи“ за целите на чл. 182 са тези съгласно Насоките на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови мрежи (2013/С 25/01) (OB, 25/1 от 26 януари 2013 г.). 118. „Рибарство и аквакултури“ за целите на чл. 182 означава секторът на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на

Само за пояснение, уважаеми господин Председател, Водещата комисия го гледа на второ четене и там е предложен текстът, иначе текстът е предложен от изпълнителната власт, съгласувано между Министерството на енергетиката и Министерството на финансите на така наречения спорен § 10. Така че си поддържам процедурното предложение за удължаване на времето. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: И едно уточнение – Вие предложихте, но това беше обратното. Така че ние гласуваме предложението за удължаване до изчерпване на точката

Направено е процедурно предложение за удължаване на времето до изчерпването на точката и е направено обратно предложение. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на времето на днешното заседание до изчерпване на точка

затова ще ги изчетем до § 8 с идеята да ги приемем дотам и оттам нататък, когато постигнем съгласие, ще продължим с останалите параграфи. и ще изчета до § 8, а оттам нататък ще ги гласуваме и после ще оставим работата за когато намерим време да я свършим. „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, като след думите „чл. 167“ се добавя „ал. 2“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8. Спираме дотук. Не виждам. Закривам разискванията и подлагам на гласуване § 5, наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“, § 6,

По искане на господин Ананиев, прегласуване!